odmah ćemo raspraviti ovaj - Prijedlog zaključka Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav predložio je Hrvatskom saboru da donese sljedeći zaključak: Na temelju članka 127., stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora poziva se Vlada RH da provjeri broj i vjerodostojnost potpisa birača iz zahtjeva za raspisivanje referenduma koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Organizacijski odbor građanske inicijative, Stožer za obranu hrvatskog Vukovara te da izvješće o provedenoj provjeri dostavi Hrvatskom saboru. Želi li predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav obrazložiti? Peđa Grbin, predsjednik odbora. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora je na 64. sjednici održanoj dana 09. travnja 2014. godine raspravio zahtjev za raspisivanje referenduma koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Organizacijski odbor građanske inicijative Stožer za obranu hrvatskog Vukovara. Odbor je predmetni zahtjev raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo kojim je propisano da u postupku raspisivanja referenduma, ako to zatraži Ustavom RH propisan broj birača, pripremi prijedlog odgovarajućih akata. Na temelju svoje nadležnosti odbor je dužan utvrditi ispunjenje pretpostavki iz članka 87., stavka 1. i 3. Ustava RH. Obzirom da važećim zakonom koji uređuje pitanje referenduma u RH nije propisano nije propisano tko obavlja provjeru broja i vjerodostojnost potpisa birača, odbor imajući u vidu dosadašnju parlamentarnu praksu jednoglasno Hrvatskom saboru predlaže da donese zaključak, a kako ga je pročitala uvažena gospođa potpredsjednica. Hvala. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Prema dogovoru klubova govorit će predstavnici pojedinih klubova. U ime kluba HDSSB-a, Josip Salapić.

Kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. O ovoj smo temi raspravljali jučer na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav i neke će se teze ponoviti u ovoj raspravi u ime kluba. Podržali smo da ovako danas raspravljamo o ovome iz jedne pozitivne namjere, a to je da što prije krene procedura oko raspisivanja, odnosno odlučivanja o potpisima za ovaj referendum jer svih onih postupaka koji će doći u Hrvatski sabor, negdje oko 3 puta ćemo otprilike raspravljati o ovome u ovom Visokome domu. Za klub HDSSB-a s obzirom na tematiku i problem o kojima smo govorili proteklih mjeseci, važno je bilo prije svega da i ona točka koju je naš klub zajedno sa klubovima zastupnika u Hrvatskome saboru, 52 potpisa koji smo predali u rujnu prošle godine, a sa prijedlogom, a to je Prijedlog zaključka o problematici postavljanja dvojezičnih natpisa u gradu Vukovaru i primjeni Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. 52 zastupnika Hrvatskog sabora je potpisalo ovu inicijativu, nažalost od rujna do travnja 2014. godine nismo uspjeli raspravljati o tome. Naime, naš je stav i mišljenje da smo otvorili ovu temu, pretpostavke za dijalog ostvarene su još prošle godine u rujnu, ne bi bilo ni potrebe za prikupljanje organizatora za ove potpise i ne bi došlo do ovoga, možemo slobodno reći i političkoga natezanja svih ovih mjeseci oko vrlo jednostavnoga pitanja. Hrvatski sabor i procedura koja traje četiri mjeseca oko postupka, od početka postupka za provjeru potpisa organizatora za pitanje koje su postavili ovaj referendum, za nas je to previše vremena razgovarali smo jučer o tome, zaista postoje pravne praznine u hrvatskom zakonodavstvu kada je u pitanju referendum, problematika referenduma, rokovi, način postupanja Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, način postupanja Hrvatskoga sabora, jednostavno nije dobro da postoje ovakva rješenja koja su sve samo ne dobra. Previše je vremena prošlo, tenzije su s obzirom na vrijeme koje je iza nas, hvala Bogu stale i ono što se događa u Gradu Vukovaru bez namjere da bilo koga

pokuša barem razgovorom odgoditi s obzirom na ono što se događalo u Vukovaru. Siguran sam da i Hrvatski državljani Srpske nacionalnosti ne bi imali ništa protiv da se o ovom problemu barem razgovara. Treba podsjetiti da su se ta pitanja otvarala negdje 2009. godine kada je promijenjen Statut Grada Vukovara i sav onaj put koji smo mi prošli a to je priznavanja prava svih Nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, a to je bio jedan od uvjeta i u poglavlju 23. da završimo pregovore za ulazak Hrvatske u Europsku uniju. To su vrijednosti Hrvatske države od kojih nitko ne smije i ne treba odustajati. problematika Vukovara i procjene što će se događati godina nakon potpisivanja i mijenjanja Statuta, popisa stanovništva i da ne idem dalje u povijest nije bilo s gorega poslušati barem mišljenje građana Republike Hrvatske, a posebno ne zanemarivati 630 tisuća potpisa. Je li toliko potpisa, je ili nije, to će utvrditi nadležna ministarstva, Državni ured za statistiku, svi oni koji su po zakonu ovlašteni da provjeravaju potpise. Za nas apsolutno Ustavni sud treba uključiti u ovo, Ustavni sud se već kao čuvar Ustava kao temeljnog pravnog akta Republike Hrvatske i treba uključiti, ali ono što se nije smjelo dozvoliti a to je ovo, previše vremena, izbjegavanje rasprave u Hrvatskom saboru o ovome problemu. Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav gospodin Peđa Grbin je najmanje odgovoran „za ovu situaciju“. Mi smo političari, neki od nas sa više staža u Hrvatskom saboru, neki manje. Činjenica je da se taj problem rješava u stanci koja je vodeća u koaliciji, prije svega u klubu u klubu zastupnika, pa u onim tijelima stranke ali i predsjednik stranke, premijer. Mi znamo kako funkcionira hrvatski politički sustav, nije Peđa Grbin držao taj prijedlog organizatora u svojoj ladici Odboru za Ustav i Poslovnik, nego ponovit ću i želim biti pristojan, ne omalovažavati dužnost premijera i predsjednika SDP-a. Gospodin Milanović je po nama pogriješio što je ovako dugo ovo pitanje otvoreno. Za pravnike, one koji se bave međunarodnim pravom, europskim pravom, hrvatskim pravnim sustavom, pravima Nacionalnih manjina nije uopće upitno da prava Nacionalnih manjina treba poštivati. I mi smo zemlja koja je prošla najteži pravni put od početka početka pregovaranja za ulazak Hrvatske u Europsku uniju do danas. Koji su rezultati svega toga, postoje i drugi problemi koji su krucijalniji, važniji od ovog pitanja o kojima mi razgovaramo sada. Ali upravo revolt ljudi koji su skupljali potpise za ovaj referendum, upravo odbijanje dijaloga negdje prošle godine prije obilježavanja Dana pada Vukovara dovelo je do ovih 301 tisuća potpisa. Za nas premijer Milanović mogao je to i drugačije, mogao je primiti sve predstavnike Grada Vukovara, predložiti razgovor o tome što se dešava u Vukovaru, predložiti raspravu o tome zašto se predlaže ovaj naš zaključak da se pokuša raspravljati o ovom članku 8., 11. Ustavnog Zakona o pravima Nacionalnih manjina i jednostavno dozvoliti Hrvatskom saboru da svoju ustavnu dužnost obavi, a to je da pokrene ovo što danas radimo, pokrene preispitivanje potpisa, da se pokrene pitanje raspravljanja oko ovog referenduma i u krajnjem slučaju da se da ustavna dužnost Ustavnome sudu kao čuvaru Ustava da kaže o tome je li ovo u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske ili nije. To se dogodilo nije. I sad da ne ispadne to da oporba u Saboru uvijek proziva premijera i predsjednika Vlade i predsjednika SDP—a za neke poteze. Za nas ne bi se dogodilo ni ono o čemu je Milorad Pupovac jučer govorio na Odboru za Ustav, oko onih natpisa na nekim portalima i slično. Ništa se ne bi dogodilo da se jednostavno u ubrzanom postupku, a zakonske mogućnosti za to postoje, posebno Hrvatskom saboru, nama zastupnicima o čem počinjemo danas, da se Ustavni sud oko toga oglasio i svako onaj koji prati iole pravo Republike Hrvatske, europsko pravo, međunarodne obveze Hrvatske, poglavlje 23. zna što bi se dogodilo sa tim pitanjem u ovom trenutku i po pozitivno pravnim propisima Republike Hrvatske. A on što ne treba zanemariti i to ima veze sa politikom u stranci vladajućoj SDP-u i kog gospodina Milanovića vjerojatno je postojao revolt prema Ustavnome sudu, a i onda prema oporbi u Hrvatskome saboru, a onda i prema organizatorima ove inicijative, a to je da se s ovim odugovlači, da jednostavno se ostavi vremenu pa što bude bude sa time. Mi smatramo da to nije u redu i da se to moglo izbjeći. građani Republike Hrvatske, njih 630 tisuća ovo potpisalo to treba poštivati bez obzira da li su oni u pravu ili nisu u pravu, da li su oni u pravu, imaju li pravo na to, to će reći Ustavni sud kada je tema, pitanje koje su postavili. A kada je tema naši pozitivni propisi, i naši zakoni, naše ustavne odrednice oni su po sada važećem Ustavu na to imali pravo i to treba poštivati. Treba razgovarati sa svima, treba dati građanima Hrvatske bez obzira o kome se radilo da pitaju ako imaju potrebu pitati ono što želi, u ovom slučaju oni su te uvijete ispunili, a Ustavni sud bi trebao biti taj koji će reći zadnju riječ na ovo sve. A ono što je još važnija poruka i to je nešto o čemu će se još vjerojatno razgovarati. Ponekad ako i znamo da ono što određene skupine našega društva, a ovo je jedna vrlo važna organizacija i Hrvatske branitelje, i oni koji su branili Hrvatsku državu. Svi oni koji su svoje živote položili za zemlju u kojoj bi mi sretno, danas bi trebali živjeti, treba barem saslušati. Nitko nije njih tjerao da tamo stoje po onoj hladnoći, po kiši da prikupljaju potpise da bi smo mi to u Saboru samo tako hoćemo li nećemo, hoće bi biti 4. mjeseca ili 5., manje ili više. Mi smo to jednostavno trebali već riješiti. A premijer kao odgovorni državni, a on nije više premijer samo Kukuriku koalicije niti SDP-a, trebao bi biti premijer svih građana, trebao je primiti sve i razgovarati, pokušati se barem dogovoriti oko toga zašto su nastale tenzije u Vukovaru i što se dogodilo 18.11. kada je bio dan obilježavanja rana i pada Grada Vukovara. To se dogodilo nije. I rekao sam, neću ni galamiti, niti dizati neka nepotrebne tenzije, o ovom ćemo još govoriti. Još jednom upozoravam i pozivam predsjednika Vlade Republike Hrvatske i predsjednika stranke koja je vladajuća u koaliciji, treba drugačije. Ako želite da budemo konstruktivna oporba, ako želite da razgovaramo na način da ako postoji problem da pokušamo zajedno riješiti kada su u pitanju nacionalni interesi Hrvatske onda treba dozvoliti kada se to traži da Hrvatski sabor ispuni svoju ustavnu ulogu. Mi smo koliko mi je poznato jedini klub koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora gospodinu Leki poslao službeni dopis oko ove točke dnevnoga reda, nakon predsjedništva Sabora još u siječnju. Sada smo prije 3 tjedna ponovili to, tražili smo stanku od 5 minuta i ponovno poslali dopis predsjedniku Hrvatskoga sabora i ja sam siguran da gospodin Leko kao pravnik, kao osoba koja je vodila dakle Odbor za Ustav da bi to stavila već na dnevni red. I kolegice i kolege nije baš pristojno od vas da dobacujete kada govorim. Ako smo se dogovorili da ćemo razgovarati samo u ime kluba i ako neće biti replika onda mi dozvolite da pristojno završim ono što sam htio reći. A ako nećete tako onda ćemo drugi puta drugačije. Dakle, pozivamo i predsjednika Odbora za Ustav i sve vas kolegice i kolege da to u nekom razumnom vremenu što prije kod ministarstava koja su nadležna ubrzamo ovo provjeravanje potpisa i da se u Hrvatskom saboru otvori rasprava oko ovog pitanja. A isto tako i da ovo pitanje oko problematike dvojezičnih natpisa u gradu Vukovaru koje je 52 zastupnika Hrvatskoga sabora potpisalo isto tako što prije stavimo na dnevni red i da ovaj problem oko grada Vukovara i oko ovog referenduma riješimo što prije. Naravno, bez Ustavnog suda to neće biti moguće i pozivamo sve da se nakon rasprave Ustavni sud oglasi o ovom pitanju. Evo, hvala lijepo. Hvala. U ime kluba Nezavisne zastupnice Jadranke Kosor i HGS-a, kolegica Jadranka Kosor. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Kratko, po našem mišljenju ova rasprava treba se voditi početkom veljače, najkasnije početkom veljače, uzimajući naravno u obzir rok, ustavni rok u kojem Sabor ne zasjeda dakle od 15. prosinca do 15. siječnja. siječnja. I sasvim sigurno bilo je dovoljno vremena do početka veljače da donesemo odnosno da pripremimo raspravu o tome da pokrenemo ovu proceduru. Dakle, ova procedura je trebala krenuti puno ranije. Ovo je sada zapravo tehnička rasprava gdje odlučujemo samo o tome da Vladu Republike Hrvatske potaknemo da provjeri prikupljene potpise. Da smo to učinili ranije, danas smo mogli a mislim da smo i trebali raspravljati o temi raspisivanje referenduma. I na temelju toga Sabor je trebao donijeti evo najkasnije ovih dana po mom mišljenju odluku u skladu sa člankom 95. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu da Sabor na zahtjev, odnosno može, odnosno treba procijeniti je li referendumsko pitanje u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske. Mislim da ovu priliku treba iskoristiti i još jedanput ponoviti da se ovdje to ponovi, vjerujem da će i kolege koji će govoriti poslije mene to naglašavati, jer je i jučer na sjednici Odbora za Ustav bilo ideja i prijedloga da Odbor za Ustav traži od Ustavnoga suda očitovanje o ustavnosti ovoga pitanja. Samo Sabor u cjelini u skladu sa Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu člankom 95. omogućuje Hrvatskom saboru u cjelini da zatraži reakciju, odnosno očitovanje Ustavnoga suda. u, naime i u nekim izvješćima u nekim medijima slušala o tome da eto Odbor za Ustav to nije učinio. Odbor za Ustav to od Ustavnoga suda nije niti mogao učiniti. Dakle, kao što rekoh u ovoj fazi ovo je zapravo tehničko pitanje. Na temelju ove odluke koja je svakako naravno i politička mi ćemo poslije donositi i političke odluke. Ali mislim da u zaključku nakon ove rasprave moramo Vladu obvezati da odluku o tome je li prikupljen dovoljan broj potpisa, ili nije prikupljen dovoljan broj potpisa Vlada donese u razumnome roku. A što bi to bio razuman rok? Pa ja mislim da na tragu toga mi Vladi možemo i odrediti vrijeme u kojem treba donijeti odluku, mislim da bi razumno vrijeme apsolutno bilo najduže 2 mjeseca. Ali predlažem da se možda oko toga i oko zaključka do glasovanja sutra utemelji možda jedna mala skupina koja će usuglasiti stajališta upravo oko u kojem bi kao jedan od elemenata trebala biti tema koju je jučer na Odboru za Ustav s pravom potencirao gospodin Lesar. Zapravo koliki broj potpisa se traži. Koliki broj potpisa jest valjan da bi se Odluka o referendumu suvereno mogla donijeti. Koliko je to zapravo 10%. Je li to 450 tisuća, nešto manje, nešto više od, ili oko 380 tisuća? Dakle tu odluku o tome koliki broj potpisa tražimo i koji na kraju Vlada mora ustanoviti, dakle ustanoviti ima li ih ili Mi bismo danas i sasvim sigurno u ovoj raspravi morali dogovoriti odnosno najkasnije sutra do glasovanja. Što će onda za nas biti potvrda valjanosti prikupljenih potpisa. Dakle, predlažem to samo zbog toga da poslije ne bismo otvarali i preotvarali nove rasprave o tome što je Vlada utvrdila i da jedni od nas tvrde broj potpisa o kojima govori Vlada je apsolutno nemoguće prihvatiti, odnosno broj potpisa je nedostatan ili Vlada ili Vlada traži veći broj potpisa od onoga što većina ovdje u Hrvatskom saboru smatra nužnim. To su vrlo jednostavne činjenice kolegice i kolege i oko toga mislim da zaista ne bismo trebali imati problema. Jedan referendum je relativno nedavno održan, imamo dobra iskustva i mislim da Sabor u najmanju ruku mora Vladu obvezati na ove dvije činjenice. Dakle što prije utvrditi radi li se o dovoljnom broju potpisa i dati rok u kojem će se to provjeriti. Bez obzira kolegice i kolege na naša pojedinačna, sasvim sigurno različita stajališta u tumačenju Ustava i Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina mi smo svakako dužni i neću širiti raspravu, ali mislim da je ovdje još jedanput potrebno to reći, mi smo dužni poštivati sve one odluke i sve one obveze koje smo preuzeli i '96. na početku tog važnog puta ulaska u europske integracije, dakle i ulaska u Vijeće Europe, evo do danas, do ulaska u Europsku uniju. Ali jednako tako mi smo dužni naravno poštovati i sve ono što smo ugradili u pristupni ugovor, odnosno ugovor kojim smo završili dugotrajan, težak, katkada i mučan proces pregovora u otvaranju i zatvaranju svih poglavlja i evo te majke svih poglavlja, poglavlja 23 gdje smo se dugo i teško bavili i uređenjem pravne države, pravosuđa u cjelini, suđenjem za ratne zločine, ali i pravim ljudskim pravima, temeljnim pravima kao što je u poglavlju 24, međutim i pravima nacionalnih manjina. Dakle to je nešto što sasvim sigurno će biti temelj i za raspravu koju ćemo voditi u drugom koraku. Dakle predlažemo da krenemo s ovom procedurom, da temu referenduma i svih događaja koji su pratili i prikupljanje potpisa i događaje u Vukovaru jučer i događaje u Vukovaru 18. studenog i događaje u Vukovaru danas, pokušamo skinuti s dnevnog reda u mirnoj, tolerantnoj, dostojanstvenoj, ali demokratskoj proceduri i u raspravi i mislim da Sabor na taj način ima obvezu poslati poruku svima, pa i onima koji slažu čuli smo ovih dana i neke potpise, popise trgovina, njihovih vlasnika i čine pritom nevjerojatnu štetu pojedincima, obiteljima, ljudima, njihovim sudbinama, ali najviše Vukovaru, Vukovarcima i Republici Hrvatskoj u cjelini. Kad ovaj proces završimo i zato apeliram da on u cjelini kratko traje, da što je moguće prije obavimo raspravu i donesemo odluke u skladu naravno i sa odlukom Ustavnoga suda, međutim naravno mislim da je svakome od nas dozvoljeno i tijekom toga procesa vrlo jasno izražavati vlastita stajališta o tome je li tako koncipirano referendumsko pitanje u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i svim preuzetim obvezama na koje smo se obvezali zbog nas samih, a ne zbog drugih. Mislim da je to isto tako legitimno. Dakle dajemo potporu da se krene u proceduru i da se izglasa upućivanje Vladi Republike Hrvatske na utvrđivanju dostatnosti potpisa i onda što je moguće prije u sljedeći korak. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Vladimir Šeks.

Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Gospođe i gospodo zastupnici. 16. prosinca prošle godine 2013. Organizacijski odbor Građanske inicijative "Stožer za obranu Hrvatskog Vukovara" je predao predsjedniku Hrvatskog sabora potpise sa 630 ili 650 tisuća potpisa sa zahtjevom za raspisivanje referenduma. Predsjednik Hrvatskog sabora u skladu sa Poslovnikom Hrvatskog sabora taj zahtjev za raspisivanje referenduma sa knjigama u kojima su bili potpisi predao predsjedniku Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na daljnji postupak, kao što je to bilo i u slučajevima nekoliko puta kada su raspisivani, kada su bili pokušani raspisivani referendumi. Prvi kad je bio referendum oko izmjena i dopuna Zakona o radu i drugi puta kada je bio ovaj referendum o braku. Danas je 10. travnja 2014. godine, dakle od 16. prosinca ili 17. prosinca 2013. godine prošlo je cca 4 mjeseca. Koji su bili razlozi i uzroci da odmah nakon što je predsjednik Sabora dostavio predsjedniku Odbora za Ustav ove potpise, nije Odbor za Ustav se sastao, sazvao sjednicu i odlučio šta će dalje napraviti. Prošlo je dakle 4 mjeseca. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav mogao je na temelju članka 49. Poslovnika Hrvatskog sabora sazvati sjednicu i odlučiti o zahtjevu za raspisivanje referenduma koji je podnio ovaj organizacijski odbor. Hrvatski Hrvatski sabor na svoj prijedlog donošenjem svoga zaključka na temelju prijedloga predsjednika Hrvatskog sabora i 1/3 zastupnika zastupnika i članova odbora može sazvati, mora sazvati predsjednik odbora sjednicu odbora. Zašto 1/3 zastupnika i članova odbora nije zatražila da da se sazove sjednica odbora i sazove i na dnevni red stavi ovo raspisivanje referenduma. Zašto to nije učinio predsjednik Sabora koji to može sam po izričitoj odredbi Poslovnika? Zašto to nije Hrvatski sabor na plenarnoj sjednici donio taj zaključak. To se može samo dešifrirati razlozi i motivi zašto nitko od onih ovlaštenih podnositelja prijedloga za sazivanje sjednice odbora nije do ova četiri mjeseca tražio sazivanje sjednice Odbora za Ustav i raspravljanje o prijedlogu za raspisivanje referenduma. Do odluke i sazivanje sjednice odbora koja je jučer održana došlo je tek nakon što je došlo do jednoga pojačanog pritiska u prvom redu iz redova

uzajamnoj komunikaciji predsjedniku odbora da izvoli sazvati sjednicu odbora. I tek nakon toga je i predsjednik odbora sazvao tu sjednicu koja je jučer održana i na kojoj je donijet zaključak kojega ja u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice u cijelosti podržavam i podupirem predlažem da u skladu sa zaključkom odbora Hrvatski sabor donese odluku kojom će Vladi dati na dužnost da provjeri vjerodostojnost i broj potpisa u svezi ovoga referenduma i da o tome podnese izvješće Hrvatskom saboru. Glavna odgovornost zašto se čekalo 4 mjeseca i zašto se u ovome intervalu od 4 mjeseca dogodile mnoge neželjene pojave i događaji koji bi se možda izbjegli se je odmah koncem prošle godine sazvalo sjednicu odbora, donijela odluka da se ide u provjeru potpisa, provjere potpisi i nakon toga predloži Hrvatskom saboru da zatraži od Ustavnog suda ocjenu ustavnosti sadržaja referendumskog pitanja. Dakle, da se išlo u razumnim rokovima na taj način kao što se išlo u ranijim slučajevima vjerojatno bi bile izbjegnute mnoge neželjene pojave koje su se dogodile u ova četiri mjeseca koja su teško opteretila i međunacionalne odnose i koja su dovele do vrlo ružnih zbivanja i koja su stavila jedan, bacila jednu ružnu sliku na Hrvatsku. Kruna te ružne slike na Hrvatsku koja je nastala odugovlačenjem je ono što je neki dan bilo na jednom portalu gdje je jedan autor, pitanje da li je to stvarna osoba ili je to izmišljeno ime pozvao na bojkot 35 građana srpske nacionalnosti iz Vukovara kojima se poziva, daklem na bojkot koji su vlasnici ili imatelji radnji, lokala, uslužnih djelatnosti pozvalo na bojkot. Bojkot, dakle Srba vlasnika tih lokala ili radnji, da se bojkotiraju njihove radovi i njihove usluge. To je ili čin ljudskog i političkog idiota ili je to čin jednoga provokatora. Nadamo se da će se utvrditi šta je od toga istina. Ali u bilo kojoj varijaciji to je čin, to je pucanj, to je atentat na Hrvatsku, atentat na dobre međunacionalne odnose, atentat na visoke demokratske standarde u zaštiti ljudskih prava i nacionalnih manjina u Hrvatskoj. To je atentat na ustavni poredak Hrvatske. Ne znam šta bi bilo lošije ili bolje ili da se radi o jednom totalnom idiotu ili da se radi o jednom svjesnom perfidnom provokatoru. Istina će kad-tad isplivati. Ali glavnu odgovornost u političkom smislu riječi snosi predsjednik Vlade i predsjednik SDP-a gospodin Zoran Milanović. Da on nije stvarao klimu, da on nije stvarao ozračje prema kojem sa znamenitim njegovim izjavama da dok je on predsjednik Vlade da nema referenduma, dok je on predsjednik Vlade da nema što Ustavni sud raspravljati o svemu tome, da se to treba otepsti u Saboru, da se to treba i potpisi da se trebaju zanemariti, jednostavno staviti pod tepih. Dakle, da je on postupio u skladu sa svojim ustavnim ovlastima i u skladu sa ovlastima koje ima kao predsjednik Vlade i kao odgovorni političar onda bi on jednostavno postupio na način da bi dao politički nalog predsjedniku odbora da sazove sjednicu odbora i da se to pitanje raspravi na sjednici odbora. Umjesto toga je moj kolega predsjednik odbora gospodin Peđa Grbin morao 4 mjeseca izbjegavati novinare, skrivati se, bježati i tražiti bilo kakve izgovore zašto, pozivali su ga zašto ne saziva sjednicu odbora? To nemojte te, ja njega tu amnestiram od bilo kakve odgovornosti. On je jasno kao savjesni i odgovorni član svoje stranke držao se naputaka predsjednika stranke. Ali to ga je dovelo u jednu vrlo neugodnu poziciju, jednu vrlo neugodnu situaciju. Ali trebamo sada ostaviti to sve na stranu, izvući iz toga odgovarajuće pouke i djelovati tako da se koliko je moguće saniraju te štetne posljedice i da se ne ugroze više dosegnuti standardi ljudskih i nacionalnih prava i sloboda, ti visoki standardi. Treba zaboraviti zlu krv i ne stvarati na bilo koji način zlu krv i u ovoj sabornici i izvan nje u političkom životu. bilo bi najsvrsishodnije da Sabor danas prihvati zaključak i prijedlog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, donese odluku kojom će uputiti Vladi na provjeru vjerodostojnosti broj potpisa, da li ima 10% biračkoga tijela. Bilo bi također dobro i razumno ono što je predlagano

Hrvatski sabor u skladu sa člankom 95. Ustavnog zakona Ustavnom sudu uputi zahtjev za ocjenu ustavnosti, odnosno da li je sadržaj referendumskog pitanja u skladu sa Ustavom RH ili nije. Ukoliko bi Ustavni sud donio odluku da sadržaj referendumskog pitanja nije u skladu sa Ustavom s time bi sve bilo završeno i ne bi bilo referenduma. Druga je stvar što se moglo u međuvremenu i izmjenama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Poslovnikom Ustavnog suda, Zakonom o referendumu, što se moglo potpuno pravno, ustavnopravno razbistriti i razjasniti ona dilema koja se prijavila iz primjene ustavne odredbe o tome da se referendum može raspisati o svakom pitanju iz djelokruga Hrvatskog sabora. Kraj brojnih prigovora i zahtjeva da se ograniči mogućnost raspisivanja referenduma u pojedinim sekvencama kao u pogledu ograničenja ili smanjenja ljudskih i manjinskih prava, nacionalne sigurnosti, proračuna, izbora koje obavlja Sabor. To se sve moglo razriješiti i izmjenom Ustavnog zakona o Ustavnom sudu. Isto kao što se izmjenama Zakona o Ustavnom sudu moglo riješiti da kada organizacijski odbor prikupi određeni broj potpisa, 5, 10 tisuća potpisa da se to prethodno prije raspisivanja referenduma pošalje Ustavnom sudu koji da ocjenu da li je referendumsko pitanje u skladu sa Ustavom ili ne. Time bi se izbjeglo bilo kakvo dodatno prikupljanje potpisa, time bi se izbjegla bilo kakva druga procedura nego bi po jednostavno kratkom postupku Ustavni sud procijenio referendumsko pitanje je u skladu sa Ustavom, nastavite prikupljati potpise do dovoljnog broja ili nije u skladu sa Ustavom, prekinite jer taj referendum neće biti dopušten nego će biti zabranjen. **Zgrebec, predlažem da usvojite ovaj zaključak i da nakon usvajanja, ako dođe do punoga da bude prebrojano vjerodostojni potrebni broj potpisa, da Hrvatski sabor nakon toga pošalje Ustavnom sudu

Poštovane kolegice i kolege, kažu da je demokracija nježna biljka. Ja bih rekao da je neposredna demokracija u Hrvatskoj tek počela klijati i taman kada proviri iznad površine zemlje potrudimo se tu klicu trgati. Zašto tek danas Hrvatski sabor raspravlja o ovom pitanju koje je u Sabor dostavljeno 16. prosinca prošle godine? Zato što u našoj zakonskoj regulativi ne postoje propisani rokovi postupanja Hrvatskog sabora kada je u pitanju volja propisanog, Ustavom propisanog broja birača koji traže referendum. Ali ima i ono što kada i nemate propisane rokove stručnjaci a i odgovorni političari trebali bi se pozivati na razumne rokove. Dok sam ja premijer ovog referenduma neće biti, to je citat izjave predsjednika Vlade Republike Hrvatske. To je razlog i jedini razlog iz kojeg tek danas o ovome raspravljamo i samo nudimo polovično rješenje. Kako bi mediji, hrvatska javnost i u ovoj dvorani netko reagirao da je tu istu izjavu dao predsjednik Sabora, da je predsjednik Sabora rekao, dok sam ja predsjednik Sabora toga referenduma neće biti? Kako je moguće da dužnosnici izvršne vlasti javno govore o onome što je u nadležnosti Sabora? I zbog toga i zbog tih četiri mjeseca iščekivanja, otezanja i političke nespremnosti odlučivanja hrvatsko društvo se podijelilo, dijeli se i podijelilo se da je došlo do tog nivoa da imamo javne pozive na bojkot određenih usluga zbog nacionalne pripadnosti vlasnika. I ovu priliku moramo iskoristiti i podsjetiti a o tome sam govorio barem 10 puta da pravni okvir referendumskog odlučivanja u Hrvatskoj nije dobro uređen. A sada bih se usudio reći da je to namjerno tako da bi se moglo manipulirati voljom onih koji traže referendum. Zakon o referendumu morali smo usvojiti do travnja 2011. nema ga u proceduri. Upozorenje je da moramo mijenjati redoslijed odlučivanja kada je u pitanju građanski referendum i prvo ići na propitivanje ustavnosti Ustavnog suda, sada potvrđuju svi klubovi zastupnika kao jedino razumno rješenje. Ali tada bi bili riješili još jedan drugi problem da u trenutku obraćanja Ustavnom sudu i organizacijski odbor zna koliko potpisa treba prikupiti da bi inicijativa bila pravovaljana. Mi danas donosimo odnosno raspravljamo a sutra ćemo glasati o prijedlogu zaključka u kojem Sabor od Vlade traži provjeru da li je prikupljen dovoljni broj potpisa. Koliko je taj? Koji broj potpisa je pravovaljan da se smatra ova inicijativa ispunila je uvjete iz Ustava Republike Hrvatske. Je li moguće da Sabor ne zna broj potpisa koji je potreban da bi inicijativa bila pravovaljana? Ako to Sabor ne zna, postavljam pitanje kako organizacijski odbor ili grupa građana za neki budući referendum može znati koliko potpisa mora prikupiti da da bi inicijativa bila pravovaljana. I to je posljedica odredbe iz Ustava 10% birača. A u međuvremenu je došlo do promjene regulative popis birača, pa registar birača. I svaki put nastaje novi politički prijepor u tome koliko je zapravo potpisa potrebno da bi inicijativa bila pravovaljana. U hrvatskoj javnosti, ovdje u Saboru, u medijima u nekoliko ozbiljnih analiza postavljena je, data je sumnja da postavljeno ili predloženo referendumsko pitanje nije u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske. Slijedilo je, primijetio sam posebno unatrag 10-ak dana i podosta javnih poziva različitih organizacija civilnog društva a i nekih državnih dužnosnika prema Hrvatskom saboru da zaustavimo taj referendum. Vjerojatno u najboljoj namjeri i želji u želji obrane ustavnih vrijednosti ove zemlje su takvi pozivi dolazili. Ali oni su s druge strane attack na ustavni poredak ove zemlje. Jer u zakonima i u Ustavu je jasno propisano, ne danas, ne jučer, nego poodavno pa i oni koji su sudjelovali u pisanju takvih odredbi i Zakona o Ustavnom sudu, Ustavnog zakona o Ustavnom sudu ne razumiju da Sabor takvu ovlast nema. I prozivanje Sabora da zaustavi referendum bez obraćanja Ustavnom sudu je isto tako štetno za daljnji razvoj demokracije i šaljemo krivu poruku građanima ove zemlje. Jer naša je obaveza da jasno ljudima damo upute tko o čemu u ovoj zemlji u Hrvatskoj odlučuje i tko je taj koje bilo koje pitanje pa i ovo može i jedino taj proglasiti neusklađenim sa Ustavom. Mi možemo izraziti sumnju, mi možemo izraziti osobni stav, osobno mišljenje, ali vrijedi samo ono što na kraju odluči Ustavni sud i zbog toga smatram štetnim da se Sabor javno poziva da zaustavi referendum. I svaki puta, u svakoj budućoj inicijativi u Hrvatskoj će biti oni koji će se protiviti referendumskoj inicijativi i onda će se uvijek Sabor pozivati iz razno različitih razloga da zaustavi taj referendum. Imamo i drugu mogućnost, da mijenjamo Zakon o Ustavnom sudu, izbrišemo ovlasti Ustavnom sudu da o tome odlučuje i da to preselimo u Sabor, ali tako dugo dok imamo takvo zakonodavno rješenje Sabor može samo zatražiti ocjenu ustavnosti, ali ne i davati kvalifikaciju postavljenog pitanja jer time prejudiciramo i ulazimo u ingerencije Ustavnog suda. Ustavne promjene koje su bile u proceduri su nestale ili barem ih više nema. To nije razlog, a obraćam se klubovima zastupnika vladajuće većine da pozovete Vladu da Hrvatskom saboru predloži Zakon o referendumu, izmjenu Zakona o Ustavnom sudu kako bi ove nedostatke čim prije regulirali, uveli rokove jasne ovlasti i izbjegli ubuduće ovakve situacije kao što imamo danas. Ja nisam zadovoljan prijedlogom zaključka. Ako postoji javna sumnja u ustavnost pitanja, a nikoga nisam čuo da je problematizirao da li je doista prikupljen dovoljni broj potpisa, iskustva dosad nam govore da otprilike maksimalno 10% od predanih potpisa bilo sporno, zašto idemo prvo stvarati trošak državi za provjeru broja potpisa, a ne da prvo razriješimo dilemu ustavnosti pitanja? Čemu najprije provjeravati tko je izrazio sumnju, u ime koga, kada i gdje da predani potpisi ne zadovoljavaju broj? Ja to od nikog nisam čuo, nitko do sad nije rekao da sumnja da je prikupljeni dovoljni broj potpisa i predlagao sam jučer na Odboru za Ustav kada već se inzistira da se Vladi daje zadaća da provjeri broj potpisa da u prijedlog zaključaka uđe i formulacija da to učini u razumnom roku. Nije prihvaćeno. Jučer Odbor za Ustav taj prijedlog nije prihvatio. Kolegica Kosor je danas ponovila taj prijedlog i ja ga ponovno ponavljam, ako mi nemamo hrabrosti kao Sabor Vladi postaviti takav rok, onda se postavlja pitanje tko zapravo kome za svoj rad odgovara. I na kraju predlagao sam jučer i predlažem ponovo, zašto ne ujedno donijeti i zaključak da postavljeno referendumsko pitanje Hrvatski sabor šalje Ustavnom sudu na ocjenu ustavnosti? Zašto o toj temi još jedanput moramo u Hrvatskom saboru raspravljati? Koliko puta i u kojim okolnostima ćemo davati povod … podjeli dubokim podjelama u hrvatskom društvu i novim povodima za propitivanje povoda, motiva i razloga nekih inicijativa? Ali očito je politička odluka toliko snažna da i jučer na odboru i u Saboru takva odluka nije moguće donijeti. I imam samo jedno malo čuđenje. Svi moji prethodnici su se izjasnili da će nakon što Sabor dobije odgovor Vlade o broju potpisa i potvrdu da je to dovoljni broj potpisa jer mi ne znamo koliko potpisa trebamo, mi praktički tražimo da nam Vlada kaže koliko potpisa treba. Svi ste izrazili nadu da će Sabor tada odlučiti, pitanje poslati na Ustavni sud jer ste baš sigurni. Jeste doista sigurni da će vladajuća većina tada donijeti odluku da pitanje šalje Ustavnom sudu ako to nije spremna učiniti sada? I ako to nije bila spremna učiniti protekla 4 mjeseca. Ja izražavam veliku rezervu spram političke odluke da nakon proteka 2 ili 3 mjeseca brojenja će doći prijedlog Saboru da s pitanjem idemo prema Ustavnom sudu i bojim se i sada javno izražavam strah da će doći prijedlog zaključka da Sabor odbija raspisati referendum jer pitanje smatra protuustavnim.

Čuli smo od kolege Lesara da je demokracija botaničko pitanje i pitanje iz domene hortikulture što ponekad i jest. Slušajući kolegu Šeksa ja sam shvatio da je demokracija zapravo sentimentalno pitanje jer kada imaš pozitivne emocije prema svojem šefu onda moraš imati negativne prema tuđem. Lako je kritizirati tuđega šefa, ali mislim … demokraciju u tome da kritiziraš i svoga. A u ovoj stvari naravno da to nije baš za svaku stvar vrijedi ali u ovoj stvari nema baš nedužnih šefova. Nema nedužnih šefova. Više je bilo šefova koji su podržavali stožersku atmosferu u Hrvatskoj pod firmom demokracije i šefova na Prisavlju i šefova na Markovom trgu i sentimentalnih šefova prema demokratskim slobodama izražavanja na drugim brdima. o onome o čemu je trebalo biti riječ o tome je naravno najmanje bilo riječ kao što je najmanje riječi i danas. Lako je utvrditi da je netko možda pogrešno radio nešto iz dobrih namjera ili dobrih ciljeva. Pa moguće je da naš premijer nije uvijek najbolje izvodio ono što je smatrao opravdanom politikom ali je li on baš bio jedini akter na političkoj sceni, je li on baš bio jedini koji je kreirao atmosferu u zemlji, je li on baš bio jedini koji je posezao za nasiljem u ovoj zemlji i koji je izvikivao anticivilizacijske, anti ćirilične i anti srpske poruke. Čuli smo ih sa najvećih mjesta, sa oltara jedne crkve. ako vi želite ušutkati nekoga tko govori isto slobodno možete. Dovoljno da još dva puta lupite i ja ću prestati govoriti.

dobro. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege. Ova stvar sigurno zavređuje drugačiji odnos nego što smo ga imali prije godinu i nešto dana i nego što ga imamo danas. I jedino što je dobro jeste što izgleda da smo se dogovorili da ovu stvar uputimo u proceduru onako kako je to predviđeno zakonom a to znači da se izvrši prebrojavanje potpisa, da se utvrdi invalidnost potpisa i da se onda nakon toga donese odluka o upućivanju na nadležno mjesto a to je bez obzira na razlike koje postoje među nama u pogledu percepcije a to je Ustavni sud. Iako bih rekao kolegi Lesaru da kad je prije nekoliko godina ovdje bila rasprava o referendumskoj inicijativi o Zakonu o radu onda je imao nešto drugačiji stav, gore je sjedio za jedan red dalje nego što sjedi sada ali bio je jednako aktivan kao što je sada. Ja sam sjedio ovdje ispred, u prvom redu i bio sam jednako aktivan ali za razliku od njega imao sam iste stavove kao što imam i danas. On je tada govorio neka o tome odluči Sabor a ne Ustavni sud a gospodin Šeks je rekao ne Sabor nego Ustavni sud je to bilo oportunije a onda na kraju i korisnije jer Ustavni sud uvijek zna reći ono što valja. Tako smo bar dosada navikavali to slušati uz svo dužno poštovanje prema Ustavnome sudu. A kolega Lesar je govorio ne Ustavni sud, o tome treba reći Sabor svoje. Danas Sabor o tome ne bi trebao ništa reći nego bi trebao reći Ustavni sud. Danas naravno ne želimo se petljati sa ćiriličnom mukom nego eventualno ako možemo koji poenčić ušićariti na toj priči gledajući kako je biračko tijelo podijeljeno i tko kakve ima sentimente ne kakvu botaniku, ne kakve sentimente ima, koliko je tko za ćirilicu a koliko je tko protiv ćirilice. A ja vam želim odavde sa ove govornice reći bez obzira koliko mi može biti staro do ćirilice zadnja je stvar to koja nam to treba biti stalo bilo u pozitivnom ili negativnom smislu jer sentimentalnih identitetskih politika je valjda u 20 i nešto godina u ovoj zemlji bilo dovoljno, valjda je dovoljno narastao broj nezaposlenih, valjda je dovoljno narastao broj zaduženja ove zemlje prema inozemstvu, valjda je dovoljno malo samostalnosti ostalo od ove zemlje, da nećemo valjda sebi dozvoliti luksuz da ostanemo samo u toj priči a to je da se svađamo gdje može koja tabla biti postavljena ove ili one jezične ili pismene tradicije. To je naš problem kolegice i kolege al mi to znamo. Mi znamo da govorimo u ime zemlje koja je sve gladnija. Mi znamo da govorimo u ime naroda koji je sve besposleniji, mi znamo da govorimo u ime naroda u kojem mi sve manje odlučujemo a odlučuje netko drugi ali eto ostala nam je ćirilica da pokažemo da imamo još o čemu odlučivati. Ostala nam je ćirilica da još pokažemo oko čega se imamo tuć. Ako je to još jedino što nam je ostalo, doista nam je ostalo malo. I molio bih vas nađite malo bolje bojno polje nego što je to. Tu se nema šta oko čega tuć, tu su stvari više-manje jasne ali uhvatimo se mi u koštac sa onim šta jeste vitalni problem ove zemlje a to je netolerancija. Nije problem ni stožer, nisu ni problem mediji nego smo problem mi koji to toleriramo i na tome zarađujemo političke poene. Nije problem, niti naš niti naš dug niti medijski natpisi niti ovo što kolega Šeks naziva ili idiotizmom ili perfidnim podmetanjem nego našim zatvaranjem oči pred problemima koje imamo u ovom društvu, a problemi su druge vrste oni nisu identitetski, nisu ni botanički, nisu ni sentimentalni oni su egzistencijalni. U pitanju je opstanak svake nove generacije u ovoj zemlji i u pitanju je opstanak ove zemlje u kojoj ćemo onda ne postavljati pitanje koliko ćirilice može biti u ovoj zemlji nego koliko jezika koji mi govorimo može sutra, za 20 godina biti u ovoj zemlji. Ali naravno naše domoljublje nam ne dopušta da to pomislimo, znači domoljublje nam ne dopušta da je ta mogućnost uključena, a jeste i već smo na autopilotu kada je to posrijedi, a vi samo trošite vrijeme na ćirilicu i na Milanovića isto, kao što je svojevremeno neko drugi trošili na KOsoricu. Ali niti je Milanović hrvatski problem najveći niti je Kosorica svojevremeno bila, problem smo mi. **Zgrebec, Dragica U ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina kolega Nedžad Hodžić. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Uvažene kolegice i kolege. Kolega PUpovac je ustvari načeo temu zbog koje sam se i ja htio uključiti, a to je da mene ne brine, proceduru ćemo zadovoljiti, ne možemo bez nje. Demokracija je stvar procedure i ona će se odraditi. Ono što mene brine je svijest onih koji su potpisali dakle 650 tisuća ljudi je potpisalo da u ovoj zemlji treba razgovarati o dizanju praga za primjenu jednog pisma. U susjednoj zemlji, nama susjednoj BiH nakon strašnog rata i genocida koji se dogodio u Srebrenici, nakon takvog jednog zla ja ću vama ovdje postaviti pitanje, da li ste ikada čuli nekoga iz Srebrenice da problematizira ćirilično pismo? Niste to čuli jer ćirilica, latinica, arapski jezik ili bilo koji jezik ili bilo koje pismo nije počinilo nikad i nikakvo zlo nego je samo obogatilo svakog čovjeka. Treba procesuirati zločine i kazniti zločince, a bogatstvo svakog pisma pa i ćirilice podariti svakom građaninu ove zemlje. Nemojte to raditi više, do sada je stvorena jedna loša atmosfera, ova zemlja je još ću jednom kao papagaj ovdje ponoviti ostvarila sve političke ciljeve. Samostalna, suverena, članica NATO pakta, u avnojskim granicama, članica EU, zemlja zemlja ekonomskog blagostanja i zemlja pravne sigurnosti i jednakosti svih građana. Pred zakonom su dva jedina dva politička cilja oko kojih se mogu ukrštati ovdje koplja. Na tom tragu nam ide sve lošije, pogotovo u ovom ekonomskom segmentu, makar ova pravna sigurnost ajmo reći da jača, ali dajte da o tom razgovaramo u ovome Parlamentu i dajte da prave teme da suočite ovdje lijeva i desna opcija da suočite gospodarske programe, da razgovaramo, argumentirano o nečemu što će ovu zemlji izvući iz problema, a ne da uporno gubimo vrijeme. I vjerujte mi odavde ponajviše iz ovih klupa trujemo javnost sa temama koje apsolutno nisu bitne. I još ću za kraj samo reći, kada su nas ljudi iz Stožera za obranu hrvatskog Vukovara na ulazu u Sabor pokušali anketirati, ja sam postavio jedno pitanje vezano za to što su nacionalne boje Hrvatske države. Nogometaši nose nekakve kockaste dresove, ne nekakve naravno. razumije./ … Ponovit ću, nogometaši nose razne varijante hrvatskih dresova, ne govorim o zastavi nego govorim o dresovima koji se dizajniraju na ovaj ili onaj način i uvijek su u tom dizajnu obilježja povijesna ove države, pa i grb naravno koji nitko ne negira dapače i kockice. Ova zemlja ima svoju zastavu sa bojama na toj zastavi. Moje pitanje je bilo zašto ste vi gospodo iz Stožera za obranu hrvatskog Vukovara u crnim majicama? Na to nije bilo odgovora. Na to nije bilo odgovora. Zato vas ja pozivam da u ovoj zemlji razgovaramo o suštinskim problemima, da ovu zemlju koja već šestu godinu za redom ekonomski tone, izvučemo iz ekonomske krize. U moralnom smislu mislim da tonemo u nekim segmentima već i puno duže i dajte da razgovaramo o pravim stvarima. A naravno ovo vezano za stav kluba je proceduralno ćemo odraditi sve, za mene je neprihvatljivo da uopće izađemo na referendum o ćirilici jer naravno smatram da je to pitanje protuustavno kao takvo i da do toga neće doći, ali vas pozivam još jedan puta da učinimo sve da ova zemlja krene u pravom smjeru. Mislim da ovo oko čega se lomimo nam odnosi energiju i vodi još u dublju provaliju. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. I u ime Kluba zastupnika SDP-a Peđa Grbin. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege. Ja ću početi sa jednom činjenicom koju smo možda izgubili iz vida, ne samo danas nego u svih ovih nekoliko mjeseci u kojima smo raspravljali o ovom referendumu. Ovo nije referendum o ćirilici, ovo je referendum o jednom aspektu zaštite odnosno prava svih nacionalnih manjina u RH, a to je pravo na uporabu svojeg jezika i pisma u javnom životu. Ovaj referendum utječe na sve građana Republike Hrvatske koji pripadaju određenoj Nacionalnoj manjini. I zbog toga je stav nas iz saborske većine, a ja sam uvjeren kada o tome razmišljaju intimno i stav svih saborskih zastupnika da ovaj referendum nije dopušten. A nije dopušten između ostalog zato što smo se na takvo što obvezali kada smo odlučili pristupiti Europskoj uniji. Konkretno, pristupajući Europskoj uniji preuzeli smo obvezu „Jačati zaštitu Nacionalnih manjina i efikasno provoditi Ustavni zakon o pravima Nacionalnih manjina“. Efikasno provođenje Ustavnog zakona o Nacionalnim manjinama i jačanje njihove zaštite nije smanjivanje njihovih prava, odnosno podizanja granice za uporabu jezika i pisma Nacionalnih manjina u javnom i političkom životu. Zbog toga mi ovaj referendum smatramo ne dopuštenim. I naša je želja poduzeti sve što je u našoj moći da to spriječimo. A što je u našoj moći? Iz odredbi članka 95. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu i odluka koje je Ustavni sud donosio vezano uz zadnji referendum koji smo imali u proceduri, jasno je da su u našoj moći dvije stvari. Jedno je raspisati referendum, drugo je pitati Ustavni sud da li je a)referendum dopušten, Ustavan i b)da li su ispunjene njegove pretpostavke, odnosno da li su ispunjene pretpostavke za raspisivanje referenduma iz članka 87. stavka 1. i 3. Ustava Republike Hrvatske. Da bi to mogli učiniti moramo napraviti dvije stvari, prvo je poslati Vladi potpise na kontrolu, da se utvrdi ne samo za nas nego i za Ustavni sud koji će to sutra kontrolirati da li je doista određeni određeni broj, a to je 10% birača u Republici Hrvatskoj, doista zatražilo raspisivanje ovog referenduma. To je prva stvar i to danas želimo učiniti. Druga stvar je da li smatramo da je ovaj referendum dopušten ili ne? Mi smatramo da nije i zato što nije i vjerujemo da ćete nas u tome svi podržati i zato što nije moramo jasno pitati Ustavni sud da i on to još jednom procijeni i da potvrdi to naše stajalište. Oko ovoga nema dvojbe. Ovo je procedura koja je propisana, druge nema. Dio piše i u Ustavu, Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu, Zakonu o referendumu, dio smo kroz rad Hrvatskog sabora, kroz parlamentarnu praksu stvorili. I za kraj, nadao sam se da će se ova rasprava danas voditi u okviru predloženog zaključka, da nećemo ulaziti u politizaciju, da nećemo spominjati predsjednike, ove one ili treće političke stranke, naravno ta mi nada očito nije bila na mjestu, to smo učinili. Onda i ja moram nešto govoriti o tome. A ja ću govoriti o odgovornosti, odgovornosti koju smo preuzeli mi u vlasti, u vladajućoj koaliciji ali i onoj odgovornosti koju je preuze pa prije svega jedan dio oporbe. Što smo mi iz vladajuće koalicije preuzeli kao odgovornost i što je naša ajmo tako reći krivnja? Naša je odgovornost bila provoditi Ustavni zakon o pravima Nacionalnih manjina i pristupni ugovor odnosno Europsku pravnu stečevinu. I to smo činili i za to smo priznajem krivi. Odgovornost opozicije je bila ukazati nam gdje eventualno u tome griješimo, a ne zbog toga nas napadati. Ne u nedjelju potpisivati jedno a u ponedjeljak govoriti drugo. Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O Prijedlogu Odluke zaključka glasat ćemo sutra.